Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je su sali prisutna u ovom momentu 152 narodna poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni

kolege, građani Srbije, ja ću postaviti nekoliko pitanja koja se tiču konkretno velikog broja ljudi. Konkretno pitanje bi bilo nadležnom Ministarstvo za boračka pitanja, za ljudi koji su bili učesnici rata, za sve one koji su branili ovu našu zemlju. Inače, zadnjih dvadesetak dana, možda i mesec dana u novinama je bio istaknut problem jednog našeg borca učesnika rata koji je bio u vojsci i odmah krenuo da brani našu zemlju. Inače je 1978. godište, iz Svrljiga je, jedno selo pored Svrljiga, selo Crnoljevica. Zove se Dragan Nikolić.O njemu ću morati da kažem nekoliko stvari. To kažem i zbog njega i zbog još mnogo takvih ljudi koji su bili učesnici rata koji su branili našu zemlju, koji su u borbama

ako imaju određeni stepen invaliditeta, već stare, imaju potrebe da se na njih stavi veća pažnja.Inače Dragan Nikolić je bio od prvog dana u borbi sa šiptarima na Kosovu, na Košarama. Tu je od prvog dana bio, tu je i ranjen, posle toga bio je u bolnici u Đakovici, pa u bolnici u Nišu gde je lečen. Posle završetka rata on je imao problema tzv. tzv. posle ratnih problema, psihički problema, gde je bio u veoma teško situaciji. U međuvremenu 1999. godine se oženio, dobio ćerku, nešto je malo radio, ali kako je prolazilo vreme imao je unazad godinu godinu i po dana imao je i dva moždana udara i sada je u takvoj situaciji da u međuvremenu nema invaliditet, ni jedan stepen invaliditeta nema zato što to nije ni tražio. Sada kada se desilo ono najgore, kada više ne može da se kreće, ne može da funkcioniše, pomažu mu i njegova ćerkica i njegov brat.Tu

Mislim da je on sada u Gamzigradskoj banji, tamo se leči. Tu je tri meseca, ali zbog toga što nema ni zdravstveno osiguranje, nikakvo osiguranje nema, on ima velikih problema i njemu je potrebna pomoć.Kao prvo, moje pitanje – da li će imati mogućnost da nadležno ministarstvo obezbedi uslove za takve ljude koji su bili učesnici rata, koji su branili zemlju, koji imaju određene povrede, a nemaju pravo da se leče? Nisu prepoznati u zdravstvenom sistemu. Kako možemo takvim ljudima pomoći? Konkretno jedan od njih je Dragan Nikolić, a ima ih još takvih ljudi u Srbiji koji imaju problema.

ali zato mi kao ljudi, kao država moramo iznaći mogućnosti da im stavimo veću pažnju i finansijsku i bilo koju, da na taj način oni mogu da prevaziđu ono što nisu mogli sami.Mi kao država smo dužni da to uradimo i pozivam nadležno ministarstvo da rešimo problem Dragana Nikolića koji je sada u veoma teškoj situaciji, na lečenju je u banji. Ali, sve to što se radi, radi se što se kaže, bez nekih papira. Sada se završavaju papiri za njega, rešava se njegov status da dobije određeni stepen invaliditeta i zajedno preko Vojske, preko nadležnog Ministarstva za boračka pitanja, njemu se mora obezbedi da se da se leči i da može da živi, da dočeka da udaje ćerku, da dobije unučiće, jer to je cilj svima nama i svih nas.Još nas.Još jednom ja očekujem da ćemo rešiti problem Dragana Nikolića i svih onih naših boraca koji su bili učesnici rata, da li na Košarama, da li na nekom drugom mestu, a nisu prepoznati u zdravstvenom sistemu, jer neko nije bio ranjen i zbog toga

put.Samo da upozorim, nema tu sada šta da ja odlučujem o tome. Predviđeno je pet minuta za postavljanje pitanja, tako da ovo nije klasična vrsta postavljanja pitanja kao kada dolazi

pet minuta i u pet minuta šta uđe. Kada je postavljanje pitanje Vladi imate pravo dva puta pitanja i na kraju da li ste zadovoljni. Molio bih sve da se pridržavaju tog.Reč

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvažene kolege.Upućujem pitanje Vladi Srbije.Pre toga bih se u kontekstu pitanja koje ću postaviti, osvrnula na posetu predsednika naše poslaničke grupe Egiptu. Predsednik JS, gospodine Dragan Marković nalazi se u zvaničnoj poseti Egiptu. Iz Hurgade, a iz razgovora predsednika JS i guvernera regiona Crvenog mora, gospodina Amr Hanafija, javnost je mogla da čuje veoma jasnu poruku ovog egipatskog zvaničnika da nigde u zvaničnim dokumentima ne stoji da je Egipat priznao lažnu državu Kosovo.S obzirom da institucije ove lažne države ubrajaju Egipat u zemlje koje su priznale njihovu nezavisnost, predsednik JS je pozvao Egipat da zvanično objavi saopštenje u kojem će demantovati priznanje.Posete raznih delegacije koje su u organizaciji predsednika JS posetile Egipat datiraju od 2018. godine. visoke privredno političke delegacije iz Egipta su u više navrate posetile Srbiju na inicijativu gospodina Dragana Markovića. Predsednik naše poslaničke grupe je u poslednje tri godine u prijateljskoj državi Egipat imao sastanke na najvišem nivou. Podsticao je i pozivao na izradu akata kojima će se urediti izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda, pre svega voća i mesa u ovu zemlju. Predsednik je i poslovnog Saveta Egipta iz Srbije.Diplomatski odnosi Srbije i Egipta su na vrlo visokom nivou. Postoje objektivni potencijali za podsticanje investicija naše dve zemlje.Privredna komora Srbije je 2018. godine podnela inicijativu Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za donošenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Egiptom koji će omogućiti da vrlo visoke carinske stope ne budu više prepreka prepreka u unapređenju ekonomske saradnje naše dve zemlje.Moje pitanje Vladi Srbije je – da li se u nekom skorijem periodu planira izrada i zaključenje ovakvog sporazuma?Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja na svetu i površina na kojoj se prostire čini Egipat 30. zemljom na svetu po veličini teritorije. Mi iz Jedinstvene Srbije prepoznajemo Egipat kao budućeg strateškog partnera našoj zemlji u pogledu trgovine i turizma. Hvala.

tačno je ono što je objavljeno, a to je da je Egipat u poslednjim danima vlasti Morsija, na njegov zahtev je portparol Vlade, pošto ministar spoljnih poslova nije hteo da potpiše to, izjavio da je Egipat priznao Kosovo. Međutim, nikakve formalne i pisane odluke za to ne postoje.Više postoje.Više puta sam pitao ministra Šukrija i on kad je poslednji put bio u poseti ovde i kada smo razgovarali, on je javno izjavio da oni u stvari ne žele da povlače priznanje, niti da ulaze u sva ta pitanja, ali oni od 2015. godine ne glasaju za Kosovo nigde u međunarodnim organizacijama. Praktično, to su njegove reči, može da se kaže da je to zamrznuto priznanje. Znači, to nije zemlja koja je povukla priznanje Kosova, ali više ne glasa za Kosovo.Tako da, mislim da je i to veoma značajno. Naravno, mi bismo najviše voleli kada bi oni povukli priznanje, jer je očigledno da je to urađeno u poslednjim danima vlasti, jer posle toga je došlo do promene vlasti. To je ono što ja znam

poštovani potpredsednici, narodni poslanici, dame i gospodo, ja bih postavio pitanje u ime poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara ministru omladine i sporta gospodinu Udovičiću. Tema je iz sporta, a odnosi se na izradu nacionalne strategije razvoja sporta.Prethodna Vlada u avgustu 2019. godine je odlukom formirala jednu radnu grupu koja je imala zadatak da izradi novu sportsku strategiju za našu zemlju za period od 2020. do 2030. godine. Članovi ove radne grupe više od 30 članova ima, iz raznih ministarstava i nadležnih institucija, iz međunarodnih organizacija,

nacionalna strategija razvoja sporta. Ova radna grupa je imala nekoliko sastanaka, ali nažalost nije došlo do toga da se ispuni dati zadatak. Treba znati da nam je poslednja strategija rađena od 2014. do 2018. godine. Znači, rok je četiri godine, period je četiri godine, moglo bi se reći – to je jedan olimpijski ciklus, ciklus, u vezi roka. Ova nova strategija bi trebalo da se izradi na deset godina. Znači, to je neka novina, pozitivna novina i ovaj period je dva i po olimpijska ciklusa. To je dobro i za sport, za razvoj sporta i za razvoj samih sportista.Kao što sam rekao, ne znamo dokle se stiglo sa ovim zadatkom. Pitanje je – da li ova radna grupa još radi, da li je formirana nova radna grupa za izradu nacionalne sportske strategije? Ako jeste, onda koji je dati rok za izradu ove strategije i za koji period se radi ova nova sportska strategija?Zašto

kao što je razvoj sporta dece i omladine, kao i školskog sporta, onda razvoj rekreativnog sporta, da bi se što više naših građana bavilo sportom, razvoj i unapređenje samog vrhunskog sporta, razvoj i unapređenje sportske infrastrukture. Ova nacionalna ili prethodne nacionalne strategije su osnov za izradu strategija naših nacionalnih sportskih saveza, granskih sportskih saveza, u gradovima i u lokalnim samoupravama.Lokalne samouprave, po zakonu, nakon donošenja nacionalne sportske strategije moraju doneti svoje strategije za godinu dana. Znači, od završetka objavljene nacionalne sportske strategije godinu dana imaju da je izrade. Jer šta je problem?

znati da u Srbiji ima 87 nacionalnih sportskih saveza. Imamo saznanja da su neki sportski savezi počeli da izrađuju svoje strategije na deset godina.

kao ciljna grupa, jer ovi sportisti za narednih desetak godina će činiti reprezentaciju naše zemlje na međunarodnim takmičenjima, kao što je balkansko prvenstvo, mediteransko prvenstvo, evropsko prvenstvo ili svetsko

predsedniče.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, danas bih uputio svoje pitanje Vladi Republike Srbije.Naime, ovih dana suočavamo se sa brojnim nedopustivim izjavama zvaničnika određenih država našeg regiona i napadima na teritorijalni integritet i suverenitet naše države. Pre par dana imali smo i izjave jednog od nekadašnjih ministara u Vladi Republike Srbije i poslanika nekada u Narodnoj skupštini Republike Srbije koji je pozivao na otvoreni ustanak u Raškoj oblasti i time postupio i protivustavno i protivzakonito. Njegovi postupci usmereni su na lobiranje za separatističke interese Albanaca sa Kosova i Metohije i projekat albanizacije ovog dela teritorije, sa željom da se pripoji lažnoj državi Kosovo.O ovome sam već govorio u ovoj sali, ali je važno da se podsetimo na ove događaje, iz razloga što se nažalost nastavlja kontinuitet ovih napada na Srbiju. Juče smo se suočili sa novim napadima i aspiracijama prema određenim delovima naše teritoriji, čini nam se, nama iz poslaničke grupe SPS, gotovo orkestrirano

Poslednja u nizu je ona u kojoj optužuje Beograd da radi na projektu velike Srbije u čijem sedištu se, prema njegovim rečima, nalazi Crna Gora. Đukanović ide i dalje u svojim izjavama i optužbama i ne odustaje od napada na SPC. Đukanović govori o navodnom, povampirenju politike devedesetih i da se u središtu velikodržavnih planova Srbije nalazi Crna Gora. Čini nam se da on svoje unutrašnje političke konflikte i neuspehe leči upravo napadajući Srbiju, napadajući srpski narod, ne bi li tako pridobio naklonost još nekih političkih koji nisu naklonjeni Srbiji, da ne pominjemo njegovo lažno priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, odnosno lažno priznanje samoproklamovane države Kosovo.S nama susedne Bugarske, i to od zamenika premijera Karakačanova, koji ide još dalje tako što na svom Fejsbuk profilu kao čestitku za osmi mart, je podelio mapu velike Bugarske, tako što je predstavio Niš i Vranje kao sastavne delove bugarske teritoriji. Koncept velike Bugarske nije nov, naproti, čini mi se, da on datira još od 19. veka. Ovo nije privi put da visoki zvaničnik nama susedne Bugarske daje skandalozne izjave, budući da je pre mesec dana Srbiju i Srbe nazvao, podsetiću vas, okupatorima Severne Makedonije.U kontekstu niza političkih napada na Srbiju i njen teritorijalni integritet i suverenitet naše pitanje danas bih uputio predsednici Vlade Republike Srbije, gospođi Ani Brnabić - da li Vlada Republike Srbije analizira ovakve nastupe predstavnika susednih i da li planira da preduzme određene diplomatske aktivnosti u odnosu na ovakve diplomatske presedane, rekao bih, zvaničnika susednih zemalja koji duboko vređaju Republiku Srbiju, narušavaju dobrosusedske odnose, diplomatske odnose i regionalnu saradnju, što nikada nije bio interes Republike Srbije?

porez na imovinu. Direktno se obraćam Ministarstvu finansija i Ministarstvu za lokalnu samoupravu.Zašto? Zato što se neke stvari u praktičnom životu pogrešno tumače. Visina poreza na imovinu ne zavisi samo od cene kvadratnog metra. Porez na imovinu zavisi od dve veličine, znači, od cene po kvadratnom metru i od poreske stope. Reći da je porez na imovinu povećan zato što se povećala cena po kvadratnom metru, nije dovoljno, ona je samo potrebna. Poreska stopa se kreće od 0-0,4%, znači, veća od nule a manja ili jednako od 0,4%. Znači, kada se povećava porez na imovinu postoji mogućnost i ako je cena po kvadratno metru veća da porez bude isti ili manji, ako se ta stopa od 0,4% smanji. Znači, svako obrazloženje bez upliva u tu poresku stopu nije dovoljno.S druge strane, taj prihod je izvorni prihod lokalnih samouprava. To je najveća stavka u tom delu, taj izvorni prihod po opštinama i gradovima morao bi da bude i veći, a kako će se povećati da se ne poveća pojedinačno zaduženje, jer, ne možemo mi samo onima koji plaćaju stalno to povećavati i da jedni isti podnose teret. Znači, moraju se obuhvatiti i oni građani koji ne plaćaju taj porez. Ti građani u svakoj opštini u svakom gradu postoje.Lokalna samouprava, odnosno Ministarstvo za lokalnu samoupravu mora da da procenu koji su to novci koje mora svaka opština, svaki grad da po toj stavci ostvari u svom budžetu, da se potrude, da se obezbede novi obveznici. Ako to ne budemo radili i ako budemo stalno ovo povećavali mi ćemo jednostavno zloupotrebiti i i nepotrebno opteretiti građane. Postavlja se pitanje u ovim trenucima da li je ovo povećanje koje je urađeno skoro u svim gradovima i opštinama da li je bilo potrebno kada mi istovremeno dajemo novčanu pomoć građanima jer se građani zbog ove epidemiološke situacije nalaze u teškoj situaciji.Druga

Ta će rešenja zavisno od opštine, od grada do grada stići negde tamo do maja, juna meseca. Predlažem i mislim da je vrlo bitno da to rešenje sadrži informaciju kakvo je stanje

Mnogi će reći, pa može to elektronskim putem, može to mobilnom aplikacijom i tako dalje. Međutim, ta mobilna aplikacija je nepristupačna mnogim građanima, a nije veliki napor da uz rešenje da obaveza koja je kumulativna iz prethodnih godina iznosi toliko i toliko. Građanin kada dobije rešenje zna da to duguje i da to Naravno da ta obaveza utvrđena 31. decembra prethodne godine mora se diskontovati na valutu kada građanin dobije to rešenje. Ako to ne radimo, a toga ima u praksi, onda se naravno to dugovanje kamati i to se dugovanje povećava.Treća stvar koju želim da predložim jeste, zašto ministarstvo ne vrši uticaj na opštine i gradove da je moguće, a moguće je to ali da oni građani koji plate u celini porez na imovinu dobiju određeni popust. Da se razumemo, sto dinara danas, sto dinara sutra ili sto dinara juče, to su različite sume novca. Onim lokalnim samoupravama koje imaju svoje projekte, koje imaju svoje planove, mnogo dobro bi došli ti novci ako bi građani platili odmah celokupni iznos. Ima građana koji to mogu da plate. to je preče i zbog toga što su kamate u bankama mnogo niske i građanima koji imaju novce bolje je da to daju opštinama, da to daju gradovima, da to daju svom gradu nego da drže kući ili da drže u bankama sa kamatom od 0,9% do 1%.Možda i najvažnije, samo da kažem, ako bude ova informacija data u rešenju, onda građanin ne mora da čuva sve priznanice iz prethodnog perioda, jer mi svi čuvamo priznanice da smo platili porez za prethodnu godinu i za godine unazad, recimo, tri, četiri godine. Sa ovom informacijom koju bi dobili uz rešenje, koja je kumulativna, mi bi se otarasili te administracije, te priznanice nama ne bi bile potrebne. Čak i oni građani koji elektronskim putem plaćaju porez da bi bili sigurni moraju da odštampaju tu svoju uplatu da bi bili sigurni ako dođe do nekih zabuna, da bi to u pisanoj formi podneli i dokazali da su to platili.Toliko, platili.Toliko, vezano za ovu temu i mislim da se ovo može raščistiti i da je sve ovo u korist građana i pozivam Ministarstvo za lokalnu samoupravu i Ministarstvo za finansije, da se ove stvari jednom raščiste. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštine. Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativnu-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, Jeleni Kocić izabrane sa Izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Na osnovu odluke RIK, izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Jeleni Kocić.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.Poštovana narodna poslanice, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju

Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, od 19. februara 2021. godine.Dajem GODINE.Saglasno članu 90. stav 1. i 239. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije,

ste Izveštaj o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, kao i Predlog zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, od 19. februara 2021. godine.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno čl. 192. i 238. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Izveštaju o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, od 19. februara 2021. godine.Dajem reč predstavniku predlagača, Dejanu Popoviću, predsedniku Saveta Agencije za energetiku. Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvažene dame i gospodo narodni poslanici republičke Skupštine, ja ću nastojati u što kraćem izlaganju da iznesem siže ovog izveštaja koji ste dobili i koji je dosta obiman.Kao što znate, shodno odredbama Zakona o energetici Republike Srbije, predsednik i članovi Saveta Agencije za energetiku za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini i jednom godišnje su dužni da podnose godišnji izveštaj.Savet za energetiku Republike Srbije u ovom sazivu izabran je 22. marta, na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, nakon sprovedenog konkursa, u skladu sa Zakonom o energetici.Ovaj izveštaj, kao što ste primetili, pored onog dela koji se odnosi na izveštavanje o poslovanju same Agencije, jedan obimniji deo, čini izveštaj o energetskom sektoru Republike Srbije, koji obuhvata prikaz stanja i aktivnosti u domenu tržišta električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata, sigurno snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom, aktivnosti u okviru delatnosti od opšteg interesa. On je u potpunosti urađen sa preporukama Saveta Evropskih energetskih regulatora.Ukratko ću vas upoznati sa tim našim izveštajem koji je jako bitan za našu državu o energetskom sektoru Srbije. To je najsveobuhvatniji izveštaj u energetskom sektoru i često ga u stručnim krugovima kada se rade radovi kao izvor navode uvek ovaj naš izveštaj.Sigurno

i kod kupaca na visokom nivou za 5,3%, a povećana je potrošnja u industriji, kod kupaca na srednjem nivou, za 3,4%, što je dobar pokazatelj da se naša država industrijalizuje. Pokazatelj što je smanjena potrošnja kod domaćinstva je verovatno to što domaćinstva sada više vode računa o energetskoj efikasnosti, sve više ljudi ugrađuje led rasvetu i kupuju uređaje koji su energetski efikasniji.Ukupna proizvodnja električne energije u 2019. godini bila je manja za 0,3 u odnosu na 2018. godinu, pri čemu je proizvodnja iz termoelektrana bila veća za 1% a u hidroelektranama proizvodnja je bila manja za čak 10,4% zbog nepovoljnih hidroloških uticaja.Potrošnja prirodnog gasa u 2019. godini je smanjena za 8% u odnosu na 2018. Potrošnja prirodnog gasa je porasla u domaćinstvima, ali je smanjena u industriji za potrebe toplana. Rast potrošnje domaćinstava je dobar pokazatelj, znači da je prirodni gas sad konkurentniji energent.Od ukupnog obima prodaje na slobodnom tržištu, 2019. godine, električne energije prodato je 49,2%, a u 2018. godini je to bilo 47,1% i 84,1% prirodnog gasa prodato je na slobodno tržište. Sve ostalo, kod električne energije i kod gasa, kao što znate, prodaje se po garantovanim cenama na koje saglasnost daje Agencija za razvoja energetike za period 2025. prognoziran je rast potrošnje električne energije manji od 1% godišnje, u tom periodu bi ova potrošnja trebala da se pokriva produženjem radnog veka i povećanjem snage postojećih i izgradnjom novih elektrana.

učešće proizvodnje iz obnovljivih izvora učestvuje sa 27%, Srbija je nastavila sa tim.Na prenosu mreže tokom 2019. godine, priključene su vetroelektrane ukupno instalisane snage 134 megavata, tako da je na kraju godine ukupna instalisana snaga bila, što se tiče vetra, 373 dok je na distributivnu mrežu na kraju 2019. godine, bilo ukupno priključeno 311 malih elektrana ukupne instalisane snage 201

kojim se odobrava privrednom društvu GASTRANS Novi Sad, izuzeće od obaveza primene pravila pristupa treće strane od vlasničkog razdvajanja i od regulisanih cena za korišćenje gasovoda kojim će se transportovati prirodni gas kroz Republiku Srbiju i biti povezan sa bugarskim i mađarskim nacionalnim transportnim sistemima. Ova gasna interkonekcija je najvažniji uslov za obezbeđenje dugoročnog sigurnijeg snabdevanja prirodnog gasa i razvojem tržišta izbegavanje rizika sa kojima se Srbija suočavala.Ja sam i juče na sednici Odbora rekao, ovaj gasovod je, kao što znate, pred samu novu godinu pušten i to je najznačajniji energetski objekat u našoj državi urađen u poslednjih 30 godina i obezbeđuje nam bezbednost snabdevanja gasom u dugom narednom periodu.Nizak stepen gasifikacije domaćinstva, oko 10% ukupnog broja, znači da postoji potencijal za veći rast u ovom sektoru, što podrazumeva razvoj gasne infrastrukture. Za dalji razvoj gasnog tržišta od velike je važnosti da se ubrza i nabavka i ugradnja odgovarajuće merne opreme.Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje za sve javne snabdevače, kao i cena pristupa sistemu za transport i distribuciju gasa tokom 2019. godine nisu se menjale. Za održivi razvoj energetskih sistema je veoma važna adekvatna dugoročna politika regulisanih cena, predvidljiva za kupce i investitore.Međutim, primene regulisanja cene električne energije za domaćinstva je povećanje broja zaštićenih socijalno ugroženih kupaca, jer je u 2019. godini broj zaštićenih kupaca bio je višestruko manji od broja koliko nadležne službe procenjuju da bi trebalo da budu zaštićene.Savet Agencije za energetiku Republike Srbije prilikom davanja saglasnosti za regulisanje cene insistira na racionalizaciji u poslovanju energetskog subjekta i priznavanju samoopravdanih troškova.Jedan od najvećih troškova kod električne energije su gubici u distributivnoj mreži koje Agencija redovno priznaje u manjem iznosu od ostvarenih. Primera radi, gubici u 2018. su bili ipak nešto veći 0,45%, a u 2019. godini 11,75%, što je i dalje na visokom nivou i trebalo bi da se smanji do - tehnički opravdano.Dakle, JP EMS a.d. u 2019. godini nastavlja aktivno učešće u razvoju sistema, jačanju prekograničnih kapaciteta i učešća u koordinisanim akcijama prekograničnih kapaciteta na organizovanom tržištu SEPEKS berze električne energije tokom 2019. godine je povećan obim i mi smo jedna država od svih ovih u jugoistočnoj Evropi koja ima likvidnu berzu tržišta dan unapred.U 2019. godini pokazatelj za neplanirane prekide isporuke električne energije u distributivnom sistemu su nešto lošiji u poređenju sa 2018. godinom, dok su prenosni sistemi, nastavljen je trend poboljšanja i možemo reći da u prenosnom sistemu mi smo sigurno na nekom evropskom zavidnom nivou, što se tiče gubitaka u prenosnom

se povećava aktivnost Agencije na tržištu u vezi sa postupanjem energetskog subjekta prema kupcima i korisnicima sistema.Posebno ističemo i ono što smo ponosni, da smo u potpunosti tokom ove protekle dve godine doveli da je inače donošenje rešenja o izdavanja licenci svedeno u zakonski rok i u Agenciji niko ko podnese zahtev za licencu ne čeka duže od 30 dana, da Savet donese odluku ili 40 dana, ukoliko ima dopunu predmeta.Ukratko ću, samo zbog ljudi, pošto ima sigurno poslanika koji ranije nisu bili, ukratko ću vam samo reći šta je osnova delokruga rada Agencije. Agencija je osnovana Zakonom o energetici iz 2004. godine, kojim je naše zakonodavstvo u oblasti energetiku usklađeno sa tadašnjim propisima Evropske unije.Agencija je registrovana u Trgovinskom sudu u Beogradu 16. juna 2005. godine i počela je sa radom od 1. avgusta iste godine. Najvažnije nadležnosti Agencije su sertifikacija i licenciranje, regulisanje cena, nadzor nad tržištem energije, rešavanje žalbi i zaštita kupaca i međunarodna saradnja.Agencijom upravlja Savet Agencije, kao što sam rekao, predsednik i članovi Saveta koje bira Skupština.

odluke u žalbenom postupku samostalno.Rad Agencije se odvija kroz četiri sektora: sektor za ekonomsko-tehničke poslove, sektor za energetsko tehničke poslove, ekonomsko finansijske poslove, pravne poslove i organizacione i opšte poslove.Agencija je samostalan pravni subjekat i nezavisna je od organa izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i drugih državnih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica koje se bave energetskim delom. Agencija ima sopstvene izvore finansiranja utvrđene zakonom, nezavisne od državnog

na kojima su izdavane licence, donošena razna rešenja. Kao što ste čuli, donesen je akt o izuzeću, sertifikacije, sve što je iz delokruga rada.Agencija je tokom 2019. godine primila 89 zahteva za izdavanje licence. Savet Agencije je doneo rešenje o izdavanju 80 novih, tako da je krajem 2019. godine ukupno bilo 960 važećih cena. Savet Agencije je izmenio metodologije u skladu sa zakonom i dao je saglasnosti na odluke o cenama za električnu energiju, saglasnost na odluku o ceni nestandardnih usluga, distribucija za prirodni gas, saglasnost na odluku o nestandardnih uslova d.o.o. Gas Bečej, saglasnost na odluku o ceni nestandardnih uslova iz Kovina. U novembru 2019. godine Agencija je usvojila izveštaj o potrebi regulacija cena rezervne snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije. Savet Agencije je u oktobru dao saglasnost na odluke o ceni za pristup sistemu električne energije, pristup distributivnom sistemu i na cenu garantovanog snabdevanja.Agencija, kao što sam već rekao, vrši nadzor nad tržištem električne energije. Pored toga, usvaja planove razvoja i planove investicija naših prenosnih transportnih i distributivnih mreža. Tokom 2019. godine je dao saglasnost na akta plan razvoja prenosnog sistema EMS-a od 2018. do 2027. godine, pravila rada u distributivnom sistemu električne energije EPS distribucija, plan razvoja prenosnog sistema za

za postupak žalbi na priključenje na mreže, uglavnom sve pritužbe su bile na priključenje na distributivni sistem električne energije. Bilo ih je 239.Međunarodne aktivnosti. Agencija učestvuje u Atinskom procesu, učestvuje aktivno na sednicama ECRB-a. To je ovo udruženje regulatora na nivou Energetske zajednice, koja je jako bitna, jer daje neke strateške i zajedničke aktivnosti, daje mišljenje o preliminarnim odlukama o sertifikaciji, saradnja sa drugim regulatorima. Agencija učestvuje u Berlinskom procesu, kao što znate, inicijativa Zapadni Balkan 6. Agencija učestvuje u asocijacijama regulatora. To je član Saveta evropskih energetskih regulatora CER. Agencija je punopravni član ERE, što je isto strukovno udruženje regulatora. Agencija je jedna od osnivača novog udruženja regulatora &quot;Balkanskiforum&quot;, koji smo osnovali zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Makedonijom, Crnom Gorom, kasnije proširili

U finansijskom smislu, finansijsko poslovanje Agencije za 2019. godinu se odvijalo u skladu sa odobrenim finansijskim planom u 2019. godini od strane Narodne skupštine,

ovom izveštaju je prikazano planirano ostvarenje korišćenih sredstava po namenama iz prihoda dobijenih u skladu sa zakonom i finansijskim planom iz naknada i troškova izdavanja licenci, dela tarifa za pristup i korišćenje sistema, tzv. regulatorne naknade, donacija i refundacija finansijskih i ostalih prihoda.Kao što vidite u ovoj prvoj tabeli gde su ukupni prihodi Agencije, prihod od licenci je bio dosta manji od onoga koliko smo planirali, a verovatno zato što jednostavno nema više novih subjekata koji podnose zahtev za izdavanje licence, a licenca se izdaje na 10 godina što je dosta dug period, tako da nema onog na 10 godina, ali tek ponovo podnose neki zahtev za održavanje za dalje imanje licence, a neki koji su ranije imali licencu posle 10 godina nisu tražili produženje, tako da je taj prihod osetno manji.Mi smo planirali nekih 24 miliona, a ostvareno je skoro 16 miliona. Prihod regulatorne naknade je bio nešto veći 168 miliona od planiranih 164. Prihodi od donacija i refundacija, mi nemamo neke posebne donacije. Ove donacije i refundacije uglavnom su sredstva koji nama, kada učestvujemo u raznim evropskim forumima i komisijama, Energetska zajednica refundira, po našem učesniku 800 evra, i to mi knjižimo kao prihod od donacija i refundacija. Bilo je nešto manje putovanja već 2019. godine, tako da je ostvareno samo sa milion 880, a planirano je tri miliona.Tako da finansijski i ostali prihodi su bili na nivou koji smo očekivali, neplaćena potraživanja, to je za ono ko nam je ostao dužan od ovih koje regulišemo u prethodnoj godini. Mi kada završimo godinu moramo da zatvorimo to i prenesemo u narednu godinu. Taj prihod je ostvaren kako smo očekivali. Tako da nam je ostvareni prihod bio manji, kao što vidite, ukupan prihod je bio planiran na 291 milion, a ostvaren je sa je u ovoj tabeli o ukupnim troškovima, kao što vidite, od planiranih poslovnih rashoda 208 miliona, ostvareni su sa 195 miliona i uglavnom svi,

13 miliona manje, tako da nam je ostao ukupan finansijski rezultat, višak prihoda na rashodima, četiri miliona dinara.Samo na kraju da kažem, jedan od najvećih problema sa kojima se Agencija već više godina suočava je nedostatak kvalitetnijih kadrova. Ukupno 11 zaposlenih je napustilo Agenciju od početka njenog rada i sporiji prijem novih i neophodnih kadrova. Ova pojava je svakako posledica višegodišnjeg znatno sporijeg rasta zarada u Agenciji, odnosno javni privatni sektor u oblasti energetike, što se usled ograničenog prijema zaposlenih odražava i na dinamiku obavljanja poslova dodeljenih Agenciji.Tokom 2019. godine iz Agencije je otišlo još dvoje zaposlenih, tako je na kraju 2019. godine Agencija imala ukupno 43 zaposlena. Struktura zaposlenih u Agenciji vam je data, ali ja bih ipak napomenuo da u Agenciji od 43 zaposlena samo pet nisu visokoškolski obrazovani. Imamo pet doktora nauka, jednog magistra, 32 visokoškolski obrazovana.

specijalizovanog posla kojim se Agencija bavi, kao i odgovarajući zahtevima za iskustvom prilikom prijema zaposlenih.Nastojao sam da u što kraćem roku, da ne bih grešio, zato sam ovako. Otvoreni smo za sva pitanja. Tu su kolega Petković i

Dame i gospodo narodni poslanici, imali smo priliku da čujemo jedan izveštaj iz 2019. godine naše Agencije za energetiku. Zahvaljujem se gospodinu Popoviću, ali pre svega, zarad novih poslanika, a i građana Srbije, hteo bih nešto da kažem kakva kakva je uloga Agencije za energetiku u Republici Srbiji.U svakoj nekoj kampanji, da li je to između dva kruga izbora, da li je to u samoj izbornoj kampanji, spominje se i uvek se govori da agencije treba ukidati i da sve poslove koje vode agencije treba vratiti na ministarstvo, odnosno određene uprave u samim ministarstvima. To bi moglo u nekom drugom sistemu, možda bi moglo u nekom drugom državnom uređenju u kome je država ta koja je dominantna u svim privrednim tokovima, država koja ima privredu u svom apsolutnom vlasništvu, ali Srbija koja je započela svoje reforme želi da poveća konkurentnost svoje privrede i da među privrednim subjektima imamo i privredne subjekte koji nisu iz Srbije, a naravno i oni koji su domaći.Možete da zamislite da li bi bila moguća izgradnja, recimo, tog čuvenog Turskog toka da nemamo Agenciju za energetiku, nego bi sve poslove oko regulisanja radilo ministarstvo nadležno za energetiku. Ja vam tvrdim da ne bi. Nijedan partner neće doći u Srbiju koliko god da mi imamo prijateljski odnos sa tom državom, gde Srbija učestvuje na tom tržištu kao država i pravi na određeni način konkurenciju tom novom subjektu koji takođe želi na određeni način da učestvuje na domaćem tržištu.I ne samo po pitanju Turskog toka. Pre desetak i više godina mi smo prodali jedan većinski paket Naftne industrije Srbije ruskoj kompaniji, zadržali jedan vlasnički deo. Sada se isto postavlja pitanje – da li bismo mogli da prodamo to da isključivo ministarstvo reguliše oblast energetike?Ovo što je gospodin Popović rekao u vezi energenata ja bih ipak podelio u tri dela, a da bi uopšte i naši građani, i narodni poslanici imali predstavu o čemu se ovde radi.

energija.Gde ima najmanje problema? Kada su u pitanju nafta i naftni derivati, jeste, imamo jedan naftovod, ali imamo i jednog prerađivača nafte i tu nema nikakvih problema. Nema ni jedne druge rafinerije koja bi koristila tu naftu iz tog naftovoda.Dalje, kada su u pitanju derivati, derivate možete da dovozite drumskim putem, možete železničkim, možete rekom. I tu nema nikakvih problema, apsolutno nikakvih. Tržište samo sebe reguliše. Tu je Agencija da prati nadzor nad sprovođenjem zakona i onih odredbi koje predviđaju licence i sertifikate.Gde nastaje problem? Problem nastaje u dve oblasti – snabdevanje gasom i snabdevanje električnom energijom. Zašto gasom i električnom energijom? Zato što gas u Srbiji može da uđe ili izađe iz Srbije ili da se prodaje u Srbiji samo putem gasovoda, isto je i sa električnom energijom. Električnu energiju ne možete da dovozite vozom ili brodom, nego isključivo morate da koristite dalekovod.Tu se u suštini javlja jedan ozbiljan problem o kome, gledajući sa strane mi nismo mnogo znali. Nekako se ovaj izveštaj koji je podnosila Agencija za energetiku za 2019. godinu poklopio vremenski sa izveštajem koji je razmatrao naš Odbor za privredu, rudarstvo i energetiku vezano za Energetsku zajednicu i direktora Sekretarijata Energetske zajednice. Tu smo tek u stvari bili u prilici da vidimo kakav značaj i koliku ozbiljnost ima naša Agencija za energetiku.

Molim samo kolege ako mogu da budu tiši i da slušamo izlaganje kolege Veroljuba Arsića. Ako nekom nije zanimljivo može slobodno da diskusiju vodi van sale. Izvolite. Dakle, tu tek možete da vidite svu problematiku koju ima naša Agencija. Mogu da kažem da rad Agencije u 2019. godini nije bio baš tako lagan, bio je kao dinamičan i jako buran.Kroz istoriju smo učili, imali čak i lična iskustva kada su u pitanju energenti vode čitavi ratovi i to je tačno, ali moramo da prihvatimo još jednu činjenicu da se takođe strahoviti sukobi vode i oko čvorišta gde se energenti transportuju i oko tržišta koje svaka zemlja ima i koje nikome nije zanemarljivo. I svi bi nekako hteli da kontrolišu, eksploatišu, kažem to je potpuno legitimno pravo, pitanje je koliko to mi dozvoljavamo.Kompletno

žele da kontrolišu koji to gas ulazi u Srbiju, koji izlazi iz Srbije. U suštini, čak i to ne žele, nego jednostavno da gas koji kupe, recimo ruskih proizvođača, prolazi kroz Srbiju i sad to više nije ruski gas, sad je gas neke druge kompanije i pokušavaju na sve moguće načina da postave određene administrativne probleme da bi kroz te probleme ostvarili isključivo svoje ekonomske interese. Isto je i sa električnom energijom.Vlasnik skoro svih dalekovoda u Srbiji je Republika Srbija i naravno da svi žele da na neki određen način da iskoriste, imaju ekonomsku računicu, da iskoriste te te dalekovode i naravno jedno tržište koje nije zanemarljivo, koje ima ipak osam ili devet miliona korisnika, a to je tržište Republike Srbije.Da budemo jasni. Kada je u pitanju električna energija koju koristi naša privreda, ona se kupuje na berzi, ali stanovništvo stanovništvo koje kupuje električnu energiju, odnosno koristi, kupuje se pod drugačijim uslovima. Uvek imate tu težnju da se i taj deo tržišta prepusti nekim drugima, a naš EPS po takvim njihovim uslovima, kasnije ću da obrazložim i zašto pod njihovim uslovima, ne bi mogla da bude konkurentna.Morate da znate svaki put kada se neka tema u društvu aktuelizuje, a problem postoji decenijama, morate da znate da je problem isključivo ekonomske prirode i da neko želi neki svoj ekonomski interes tu da ostvari. Na našim državnim organima i agencijama je da se ne dozvole da se ostvaruje privatan ekonomski interes nekog subjekta, već isključivo da se rukovode državnom politikom.Bili ste svedoci pre samo nekoliko nedelja da smo danima bili bombardovani koliki je stepen zagađenosti u Beogradu, danima. Kada bismo uzeli koliko je to na godišnjem proseku, došli biste do zanemarljivo malog broja dana, pa smo imali priču koliko učestvuje onaj emiter tih gasova, koliko ovaj, koliko onaj. Sad, pazite jedan, samo jedan detalj, navodim kao primer možda nema veze sa ovom temom, počeli su da se optužuju za takav nivo zagađenosti vozači automobila, odnosno njihovi automobili.Ako pogledate strukturu koliko automobili učestvuju u stepenu zagađenja, učestvuje neki četiri do šest procenata. Kad bismo sve te automobile stavili na najviše evropske standarde, smanjili bismo stepen zagađenosti koji oni imaju za jedan do dva procenta na ukupnu zagađenost naše prestonice i našeg glavnog grada.

dileri i zastupnici velikih proizvođača automobila, da li uvoznici rezervnih delova itd, znači oni bi milijarde evra profitirali na tome, a beznačajno u odnosu na količinu novca koju smo uložili, smanjili bi smo zagađenost u našem glavnom gradu.Uvek sve te nevladine organizacije kada se povedu za nekom takvom nekom takvom temom, u stvari su finansirane od onih koji treba da ostvare ogroman profit i zato kažem, naši državni organi ne trebaju da učestvuju u tome, već isključivo da se rukovode interesima države.Niko nije rekao, sada se vraćam opet na temu, da je u stvari najveći zagađivač domaćinstva koja koriste, koja nisu povezana na daljinski sistem grejanja, odnosno koji se individualno ili samostalno greju.Niko greju.Niko neće da govori o tome kako da povećamo energetsku efikasnost tih njihovih zgrada, znači stanova, kuća, svejedno i da povećamo broj korisnika sistema daljinskog grejanja koji najmanje učestvuju u zagađenju, jer tu nema novca previše za njih i tu je konkurencija oštra, biće mnogo učesnika. Da stvar bude još, tu će biti mnogo više domaćih učesnika, neće biti strane multinacionalne kompanije.U suštini, tu bi smo postigli efekat koji značajno smanjuje nivo zagađenja naših sugrađana na čitavoj teritoriji Srbije, pa i u našem glavnom gradu. Sad, kroz sve to pokušavam da vam objasnim kako to sada izgleda sa električnom energijom. EPS, najveći potencijal sa svojom proizvodnjom električne energije se zasniva na korišćenju sirovog lignita. To je niskokaloričan ugalj koji emituje veliki stepen zagađenja i neprestano postoje pokušaji da EPS posluje pod istim uslovima pod kojima posluju

imaju pristup fondovima EU kojima mi nemamo i kojima mogu da subvencionišu proizvodnju iz obnovljivih izvora električne energije koji su opet pa skuplji nego u proizvodnji sirovog lignita i u značajnoj su prednosti nad nama. Njih to ne interesuje. Njih interesuje ne životi i zdravlje naših građana,

položaj.Agencija je imala taj zadatak i tu obavezu da u 2019. godini i godinama ranije i godinama koje dolaze da sačuva, pre svega, stabilnost energetskog sistema Republike Srbije, da omogući fer utakmicu između svih onih koji žele da učestvuju na tržištu energentima na teritoriji Republike Srbije, a da pri tome sačuvamo našeg nacionalnog proizvođača električne energije, a to je EPS, da mu da mu damo vremena da se modernizuje, da revitalizuje svoje kapacitete, da smanji emisije štetnih gasova, da smanji gubitke koje ima da bi mogao potpuno ravnopravno da učestvuje sa drugim učesnicima na tržištu električne energije.Nadam se da sam uspeo da približim građanima kakav je značaj naše Agencije. Baš zbog te problematike, gospodin Popović je samo u jednom delu rekao da imaju probleme sa kadrovima. Jeste, to samo svedoči o tome kakvu ozbiljnost ima naša agencija, jer su se za kadrove Agencije otimala ozbiljna međunarodna udruženja ili proizvođači raznih vrsta energenata. Što govori samo o nivou njihove osposobljenosti.Biću možda, ne znam, reći ću, odlazili su, ako su odlazili, odlazili su za platu od 12 do 15 hiljada evra, iz naše Agencije. Da li ćete nekom da platite 15 hiljada evra ako on nije stručnjak i ako ne zna? Siguran sam da nećete. To samo govori kakav posao radi naša Agencija i koliko je teško istrajati u svemu ovome, da morate da se borite da sačuvate energetsku stabilnost Srbije.Bez energetske stabilnosti Srbije nema ekonomskog napretka, nema. Nijedan investitor, ni domaći ni strani neće investirati u novu proizvodnju, ili dolaziti u Srbiju ako je strani, ako nije siguran da će u svakom trenutku imati dovoljne količine gasa i električne energije.Ne bih da sad polemišemo oko toga kakav je onaj projekat koji je započeo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a to je projekat izgradnje tog turskog koridora našeg gasovoda, našeg dela, koji je trebalo sve to izdržati, na prvom mestu politički, to je bio politički deo koji je vezan za Republiku Srbiju i te probleme je baš imao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ove druge regulatorne koje je imala Agencija. Što samo takođe pokazuje da Srbija nije više beznačajna na mapi Evrope i sveta.Moram da vas podsetim da je jedan od detalja Vašingtonskog sporazuma nešto što apsolutno nema nikakve veze sa statusom naše južne pokrajine Kosovo i Metohija, baš jeste omogućavanje korišćenja gasovoda koje Srbija ima, naravno, uz naknadu. To samo pokazuje koliki danas Srbija ima ugled ne samo među našim tradicionalnim prijateljima kao što su Rusija i Kina,

je samo jedan deo onog jednog dela izveštaja i delatnosti koje radi naša Agencija za energetiku. Ja samo mogu da pozdravim sve napore Agencije, Saveta, predsednika Saveta na svemu onome što rade da sačuvaju energetsku stabilnost na teritoriji Republike Srbije, sačuvaju našu Elektroprivredu Srbije, a mi kao Narodna skupština, kroz nadzor nad radom te agencije, daćemo im svaku buduću podršku kada god to bude bilo potrebno. Zahvaljujem.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Za reč se javio narodni poslanik Muamer Zukorlić.

energetska stabilnost i sigurnost jedne zemlje je jedan od strateških stubova opstanka i države i društva.Zato ova tema zaslužuje da joj se posveti važna, veoma značajna pažnja i važnost, kako sa pozicije izveštaja, koliko vidim da jeste izveštaj ozbiljno sačinjen, ali isto tako i sa strane nas narodnih poslanika koji treba svojim glasom na koncu da potvrdimo i overimo i kvalitet izveštaja, odnosno kvalitet rada same agencije.Svakako da ćemo mi, poslanici Stranke pravde i pomirenja, u Danu za glasanje podržati ovaj izveštaj ali je ovo prilika da o temi energetike u ovoj zemlji progovorimo sa još nekoliko aspekata i sa više uglova.Ono što raduje jeste opredeljenje države preko svoje Vlade i samog vrha ove zemlje, opredeljenje prema energetskom jačanju, energetskoj stabilnosti, sa veoma ozbiljnim investicijama i koliko mi se čini dosta dobrom energetskom strategiom.Smisao energetske stabilnosti i sigurnosti se ogleda u tome da ne dovedemo u pitanje, odnosno u rizik samog pojedinca građanina od onog najnižeg stepena zaštite, ali veoma bitnog do toga da li će građanin imati ogrev i električnu energiju, pa sve do samog vrha sigurnosti koji se ogleda u tome da ne smemo nikada ni u kom trenutku dovesti zemlju u situaciju energetske zavisnosti ili energetske neizvesnosti, jer dobro znamo da takva zavisnost i takva neizvesnost može da bude zloupotrebljena protiv zemlje, protiv naroda.Kada su u pitanju energenti koje ova zemlja ima blagodet da može sama proizvodi, pre svega električna energija, to je energija vode, još neki drugi potencijali, pre svega obnovljive energije. Tu smo svakako u prednosti i tu je mnogo lakše i jednostavnije osiguravati energetsku stabilnost i tu je samo potrebno nastaviti sa dobrim strategijama, dobrim programima razvoja i pre svega sa kvalitetnim domaćinskim odnosom,

tu ne može da bude problem. Uvek i pre i posle svega, čovek je faktor broj jedan. I pogledu poverenih nadležnosti i dužnosti, ali isto tako i u pogledu odgovornosti.No,

želim da izrazim radost da je zemlja sa svojim predvodnicima imala sluha kada je u pitanju ovaj drugi deo izazova i problema, odnosno drugi deo energetske energetske potrebe i energetske stabilnosti, a to su energenti sa kojima izvorno ne raspolaže ova zemlje, to je pre svega gasifikacija i zato me još tada i sada, raduje i obradovao. Dakle, izgradnja, odnosno spremnost države i blagovremeno predviđanje i pozicioniranje ove zemlje u pogledu mogućih tokova gasovoda. Tu pre svega mislim na tzv. Turski tok, gde je država blagovremeno prepoznala taj interes, blagovremeno se i kvalitetno pozicionirala u pogledu ovog toka i evo već smo u poziciji da će država imati značajan interes i posebno dodatnu snagu u pogledu energetske stabilnosti.Kada govorimo o pojedinim delovima zemlje,

evo celi mandat sam posvetio, kao i svoje kolege Stranke pravde i pomirenja, posvetili smo analizi mogućnosti kao i problema sa kojima se suočavamo, kako popraviti ekonomsko stanje, kako dovesti investitore, kako omogućiti nove investicije.Ono što još mogu da konstatujem, sa žaljenjem, jeste da je prostor Sandžaka i dalje najzapostavljeniji u pogledu ekonomskog razvoja, iako smo imali, to moram da kažem, ozbiljne investicije, pogotovo poslednjih godina, ozbiljne investicije, na polju infrastrukture, na polju izgradnje u medicinskom sektoru, što je veoma važno, na polju izgradnje u prosvetnom sektoru. Dakle, tu imamo određene veoma značajne pomake, što svakako treba dalje nastaviti.Međutim, sve dok ne budemo u prilici da, barem onaj intenzitet investicija u proizvodnom sektoru ili kako se to u narodu kaže otvaranje fabrika, podignemo na stepen onog intenziteta koji se dešava, ako ne na nivou glavnog grada, ono barem na nivou, recimo Šumadije i drugih delova ove zemlje, ne možemo biti zadovoljni i ne možemo se sa tim stanjem saglasiti.Analizirajući probleme za pokretanje investicionih aktivnosti na polju proizvodnje došli smo do nespornog zaključka da su tu dva glavna problema. je problem putne infrastrukture ili da budem konkretan, tamo gde smo daleko od autoputa, onda smo daleko i od fabrika. To je ono što se može zaključiti. Recimo, mi smo puno očekivali od potencijalnih, a kasnije i realizovanih ozbiljnih investicija privrednih investicija od strane investitora, recimo iz Republike Turske, a posebno s obzirom i na specifične odnose i veze građana Sandžaka i Republike Turske, pre svega rođačke, pa i neke druge.Mi smo se ponadali da će biti koristi i sandžačku regiju, regiju, od investicija iz Republike Turske, međutim kasnije, posle nekoliko godina kada smo se već susreli sa tim, veoma ozbiljnim investicionim talasom iz Republike Turske, odnosno od strane njihovih investitora, ipak na žalost statistika je pokazala da prostor Sandžaka od toga nije imao koristi. Preko 600 raznih, raznih, pre svega fabrika, odnosno investicionih jedinica ili objekata u sektoru privrede turski privrednici, odnosno turski privredni faktori su investirali na području Republike Srbije. Od toga skoro preko 90% je u pojasu Koridora 10, negde na potezu od Pirota, Niša, prema Subotici,

postoji drugi razlog na koga su nam ukazali stručnjaci za privredne investicije i za motivaciju privrednih ulaganja jeste jeste gasifikacija, odnosno gasni energent je drugi faktor ili jedan od ključna dva faktora za privlačenje, pre svega, stranih investicija. To znači, da za krajeve, odnosno u krajevima ove zemlje gde nemamo gasifikaciju, a na žalost Sandžak je jedan od tih krajeva mi nismo imali značajne privredne investicije. Zato smo jako puno radili ovih godina i na koncu čak i politički uspeli da postignemo sporazum, na šta sam zahvalan vladajućoj stranci.Jedna od ključnih tačaka ovog sporazuma i jesu bile dve tačke koje su se doticale, odnosno koje su tretirale sektor energetike, pre svega gasifikacije sandžačkog prostora gde će taj damar, da tako kažem, nastaviti od Kopaonika, preko Novog Pazara, Tutina i prema odredbi ovog sporazuma nastaviti dalje prema zapadu, obuhvatiti i Sjenicu i Prijepolje, Novu Varoš i Priboj, čime bi se konačno i ova prepreka ili ova smetnja ili ovaj nedostatak u motivaciji investitora mogli otkloniti, gde bi i ovaj prostor postao značajno privlačan za investitore. Svakako, kada tome pridodamo što jeste još jedan od glavnih tačaka ovog glavnih tačaka ovog sporazuma, intenziviranje realizacije projekta Koridora 11, to znači nastavka izgradnje autoputa dalje od Požege prema jugu, odnosno prema Ivanjici, potom Dugoj poljani, pa dalje preko Peštera ka Boljarima, odnosno crnogorskoj granici.Tako da, sa ova dva

ambijenta u kome bi se postigla prava dinamika, a ona je tamo najpotrebnije. Jer, ukoliko imate jedan prostor koji je decenijama zapostavljen iz raznih razloga, što objektivnih o kojima govorim, a bogami ponekad i onih drugih koji danas nisu tema, a važna su tema i mogu se tretirati drugim prilikama, dakle tada bi onda ovaj prostor definitivno mogao da bude i realno integrisan u celokupni sistem države.Nažalost, često se o pojedinim delovima ove zemlje, a posebno Sandžak koji se nažalost decenijama tretira kao neuralgično područje iz raznih razloga, nekada istorijskih, kulturoloških, nekada politički, objektivno politički, a vrlo često i nekada veštački izazvanim političkim, neću reći projektima, jer to nisu ozbiljne stvari da bi bili projekti, već određenim političkim egzibicijama, zapravo se na ovaj prostor baca jedno pogrešno svetlo, odnosno ovaj se prostor predstavlja pogrešno, onako kakav on nije. Na neki način se sa njegovim objektivnim problemima koje treba rešavati, skreće pažnja na ono što on zapravo nije i on postaje tema na jedan pogrešan pogrešan način.Opet, sa druge strane, oni koji bi trebali sa pozicija centralnih politika, sada govorim o svim prošlim decenijama, koji su trebali drugačije da prave odgovore na na pogrešne lokalne politike i nestručne politike, pa često i nedobronamerne politike, umesto da odgovore drugačije, da odgovore stvarnim integrativnim projektima i ponudama, kao što se sada odgovora autoputem, gasifikacijom i svim drugim velikim projektima, jer zapravo takvim projektima se vrši prava integracija. Gde ćete jedno stanovništvo koje je kroz razne istorijske procese bilo u poziciji da se doživljava, odnosno da stvarno bude zapostavljeno, znači integracije se ne vrši time što ćete jedan prostor stalno osuđivati, odnosno tražiti razloge zašto da budete prema njemu negativni, već vi zapravo morate pojačati procese stvarne integracije. Pre svega privreda, infrastruktura to su pravi putevi, to je pravi način. Zašto? Zato što svako zapostavljanje jednog prostora, svako zapostavljanje građana jednog prostora u ekonomskom i socijalnom smislu zapravo uvek pomaže onima koji žele da tu poseju neki otrov. Onima koji žele da ljude okrenu u nekom drugom smeru, da ih otruju, da ih na neki način indoktriniraju na nešto što bi bilo destruktivno.Znači, uopšte psihološki i sociološki je poznato da ćete uvek lakše regrutirati ljude za neke tendencioznije ideje ukoliko su oni u teškom ekonomsko-socijalnom stanju. Jer gladan čovek, nezadovoljan čovek, čovek koji ima lošu energetsku uslugu, kome, ne znam, cele zime svakog trećeg dana nestaje struja, koji danima bez električne energije, kome su zavejani putevi, koga neko ucenjuje politički da bi mu očistio put, koga, koga, koga, itd, takvi ljudi su razočarani. Oni su u svom očaju zapravo laka meta za bilo kakve i indoktrinacije. To je ono što nama ne treba. Dakle, ne treba nam ulje na vatru, već nam treba voda na vatru. Znači, treba nam odgovor kojim će se zapravo smanjivati te tenzije.Još jedna od tačaka tog sporazuma jeste obnova niskonaponske i visokonaponske mreže za sandžački prostor. Ta mreža je zaista u očajnom stanju iz raznih razloga. Nemamo previše koristi da govorimo o proteklim godinama i decenijama koje su zapravo dovele do zapostavljanja ovog sistema, ali ja sam veoma obradovan ovim dogovorom i ovim sporazumom, da ćemo celokupnu mrežu elektrifikacije, odnosno i niskonaponsku i visokonaponsku mrežu, dovesti na pristojan nivo i gde će konačno ovaj prostor i sa te strane moći kvalitetno da diše.Dakle, jesu energenti i infrastruktura ključni faktor investicija,

nije imala gas, ni Raška nije imala auto-put, ali ipak je tamo otvorena fabrika. Ni Krupanj nema auto-put, ni gas. Nema ni Mali Zvornik. Nema ni Loznica.Ovo ukazuje da postoji i taj politički faktor, da je i do političkih domaćina kako će animirati i podstaći investitore da investiraju na tom prostoru. Jer ukoliko nemamo dobrog domaćina, ukoliko imamo političkog domaćina koji će na neki način način predstaviti ružnu sliku tog prostora ili možda, ne znam, ponuditi im lošu administrativnu uslugu, otežati im procedure za investiranje, onda ti ljudi beže. To je bio slučaj sa Novim Pazarom i okolnim gradovima. Dakle, to je ono što je takođe od izuzetne važnosti, što svakako nije iz nadležnosti ove Agencije i što treba rešavati na drugi način.Uputio način.Uputio bih jedno pitanje za pojašnjenje direktoru Agencije. Slušajući o delu uspostavljanja, odnosno osnivanja tog udruženja, kako ste rekli, Balkanski forum, forum, nabrojali ste zemlje, jako je dobro što je takvo udruženje napravljeno i siguran sam da će od toga biti koristi, ali nabrajali ste države i kazali ste, između ostalog, Republika Srpska, pa me zanima – da li je članica tog udruženja Bosna i Hercegovina u celini kao država ili samo Republika Srpska kao entitet? Ako jeste i država, onda je to trebalo kazati, a ako nije, ja bih zamolio da nam se objasni zašto nije, sporazumi. U međunarodnim sporazumima mogu biti subjekti isključivo međunarodno priznate države, odnosno međunarodno priznati subjekti. To bih voleo prosto radi sebe, s obzirom da imam interesovanja prema Bosni kulturološki i etnički matičnoj zemlji Bošnjaka i jako mi je važno. Maksimalno naša politička stranka radi na očuvanju i unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije i bošnjačkog naroda, tako da nam je svaki detalj na relaciji tih odnosa od od izuzetnog značaja.U svakom slučaju, mi ćemo dati podršku ovom izveštaju, ali isto tako očekujemo od Agencije da i ona bude konstruktivan faktor u pogledu svih ovih vizija energetskog jačanja svih delova ove zemlje. Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Zukorliću.Pre nego što pre što pređemo na sledećeg govornika, jedno obaveštenje o današnjem radu.Poštovane kolege, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Jedinstvena Srbija Vojislav Vujić.Izvolite. vam uvažena potpredsednice Skupštine gospođo Jevđić.Gospodine Popoviću sa saradnicima, predlagač je bio više nego detaljan danas i smatram da su i oni ljudi koji nisu u temi mogli za vrlo kratko vreme da se upoznaju sa temom današnjeg rada.Dozvolićete mi, predsedavajuća samo minut, možda naizgled nisam u temi, ali videćete da jesam u temi.Dragan Marković Palma, predsednik moje poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, Srbije, svakako bi bolje od mene diskutovao o ovoj temi kada je energetika u pitanju, ali kao što znate, on je službeno odsutan, a iz medija svi vidite da je bio u poseti Egiptu i da je Egipat potvrdio da nije priznao nezavisnost Kosova, tj. obustavili su sve aktivnosti o priznanju.Predsednik Dačić zna da to nije lak posao, jer je i sam učestvovao u povlačenju priznanja kod 18 zemalja. U ovom trenutku 96 zemalja je protiv priznanja Kosova, a 92 zemlje priznaju Kosovo.

gde pored velikog broja nevinih žrtava, a bilo ih je nekoliko hiljada, i preko 300.000 prognanih Srba sa svojih vekovnih ognjišta, mi smo kao država, mislim pre svega na infrastrukturu, bili potpuno demolirani.

Sećam se da su tada, pored svih ostalih bombi koje su bacili na Srbiju, bacili tada i grafitne bombe. One su namenski bile pravljene da unište energetsku mrežu. Oni su nam uništili tada preko 70% energetske mreže. Onda možete da zamislite kada nas bilo ko pokušava da uporedi sa bilo kojom zemljom u okruženju ili sa bilo kojom evropskom zemljom. Uvek mora da uzme tu činjenicu da je Srbija tada u energetskom smislu bila sravnjena sa zemljom.Ali ono što je dalo snagu i volju svim građanima, kao i uvek kod nas, jer smo takav narod, bila je ta brza obnova sistema i kompletne infrastrukture. Meni je žao što danas ovde nije i kolega Mrkonjić, on je tada bio u svojoj punoj snazi, kako on kaže: „Nisam ministar Mrkonjić, nego inženjer Mrkonjić“. On je bio sinonim tada za izvođenje radova pre roka. Znači, kako smo obnavljali putnu infrastrukturu, tako smo vrlo brzo obnovili i energetsku mrežu.Da se razumemo, mi iz Jedinstvene Srbije ćemo podržati ovaj izveštaj. Znači, Izveštaj je tačan, detaljan, jasan i forma, već pretpostavljam, i standard su nam dobro poznati, ali suština je ono što mi podržavamo u ovom izveštaju.Šta je meni neobično? Od nas se traži, od istih onih sa početka ove moje diskusije koji su nas bombardovali, da povećamo cenu struje. Ja sam bio juče kao član Odbora za energetiku prisutan i kada je gospodin Kopač isto to pričao i tražio da povećamo cenu struje. Ja vam čestitam, ne samo vama, naravno, i Ministarstvu energetike, zato što ste istrajni i što i dalje imamo najjeftiniju struju u okruženju i pored toga imamo i stabilnu isporuku struje za sve privredne subjekte.

i to je ono što nas izdvaja od regiona i to je ono što je sigurno jedan od zamajaca da budemo najbolji u regionu, a to je razlog zašto mi iz Jedinstvene Srbije podržavamo ovu Vladu i podržavamo predsednika Aleksandra Vučića.Svi smo svesni značaja Ministarstva za energetiku, svi smo svesni i vaše Agencije, i sigurno je da kod nas, ne samo kod nas nego sve zemlje zavise upravo od stabilnosti u energetskom sistemu. Posle svih ovih muka koje su nas zadesile, mi ne da moramo da budemo ponosni na to kakav energetski sistem imamo, nego da imamo pravo da se hvalimo u odnosu na sve druge u okruženju.Pored

ako niste u mogućnosti sada da date odgovor, ne bi bilo loše da u nekoj pismenoj formi mi se taj odgovor dostavi. Čak ste vi na jednom od odbora za energetiku rekli da nam je za dovođenje energetskog sistema u idealnu neku fazu, potrebno 10 milijardi dolara, ako ne grešim, mislim da je to iznos o kom smo pričali, a da je samo za distributivni sistem i niskonaposnku mrežu, znači, za zamenu strujomera na daljinsko očitavanje, i tako dalje, potrebno negde oko dve milijarde evra.Zašto je ovo bitno? Mi u ovom trenutku, to nije ništa nelogično u odnosu na sve ovo što sam do sada pričao, imamo gubitke na mreži od 11,5%. Prosek tih gubitaka u EU, ponavljam, oni nisu bombardovani, je negde 3-4%. U nominalnom smislu kada bi to gledali finansijski gubitak na godišnjem nivou koji se ovako stvara, ne našom krivicom, je preko 200 miliona dolara.Građanima Srbije se omogućava da u narednom periodu izaberu distributera od koga će kupiti struju. S jedne strane možemo da kažemo da će to da pojača tu neku konkurenciju, borbu na tržištu da struja bude na ovom nivou na kom se sada nalazi, da ne treba da dođe do nekih većih poskupljenja. Šta me sada interesuju? Obzirom da konstatujemo koliki su gubici i šta je to što treba da nas košta, rekao sam, preko dve milijarde da bi tu niskonaponsku mrežu kompletno zamenili i zamenili te strujomere, a kako je malopre predlagač pričao, mi nemamo mogućnosti da iz evropskih fondova za to dobijamo bespovratna sredstva, to podrazumeva da ćemo negde morati da se zadužimo da bi uradili jednu ovakvu investiciju.Interesuje me da li će u tom gubitku učestvovati samo EPS ili svi koji distribuiraju struju solidarno? Vrlo često od kolega, to bi trebalo da bude jedno pitanje, vrlo često od kolega čujemo pitanje o nestanku struje na niskonaponskoj mreži usled nekog nevremena. Znači, pretpostavljamo da su te loše bandere i tako dalje, ako bi se ovo o čemu sam prethodno pričao dovelo u red, znači, podrazumeva se da mi ne bi imali slične situacije.Trendovi nam govore da potrošnja struje ne pada, a ono što je naš i vaš zadatak da učinimo da obnovljivi izvori energije postaju dominantni u snabdevanju. Možemo to kroz različite neke regulative, kroz različita podsticajna sredstva. Iz analize koju sam gledao u vašem izveštaju, video sam tabelu u kojoj ste prikazali procente koliko struje se dobija iz kog resursa. Iz malih hidroelektrana, nije previše značajan udeo, ponavljam, iz malih hidroelektrana nije previše značajan udeo u proizvodnji struje, a nekako je u javnosti upravo zbog lokacije i značaja reka na kojima su postavljene i još se postavljaju ove mini hidroelektrane uznemirena javnost. Mislim, bez želje da na bilo koga lično uputim ovu kritiku i sam sam imao priliku da vidim šta znači kad, slobodno mogu da kažem, ubijete jednu reku, kad zarobite jednu reku za ovakve potrebe. Obzirom da je njihov učinak vrlo beznačajan u smislu količine struje koliko dobijamo, mislim da bi trebali više forsiramo solarne izvore energije zato što sigurno ne ugrožavaju životnu sredinu, a obzirom na učešće struje iz mini hidroelektrana mislim da vrlo lako možemo da zamenimo te količine struje da ne budemo na gubitku.Što

Zahvaljujem, kolega Vujiću. Smatram da niste izašli iz teme jer ste pričali o suštinskim stvarima, a nepravdu i prošlost prema našem narodu to ne smemo nikad da zaboravimo.Reč ima ovlašćeni predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije, narodna poslanica Jasmina Karanac. Izvolite.

jednom godišnje podnose izveštaj i na taj način za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini Republike Srbije.Izveštaj Agencije za energetiku sadrži podatke o radu Agencije, o njenom finansijskom poslovanju, izveštaj o stanju u energetskom sektoru Republike Srbije. Građani u svakom trenutku treba da znaju da li je država obezbedila sigurnost u snabdevanju električnom energijo, gasom i naftnim derivatima.Ako analiziramo ovaj dokument mi vidimo da je energetska sigurnost za period koji izveštaj obuhvata bila na zadovoljavajućem nivou. Ukupna potrošnja električne energije u 2019. godini bila je na približnom nivou kao i u 2018. godini, stoji u izveštaju. Potrošnja prirodnog gasa je porasla u domaćinstvima ali je smanjena u industriji i za potrebe toplana.Šta nam to govori? Rast potrošnje u domaćinstvima govori da je prirodni gas konkurentan energent. Tendencija mora da bude da industrija i toplane čvrstih i takozvanih prljavih goriva koja zagađuju životnu sredinu postepeno prelazi na čistije vidove energije među kojima je svakako i gas.

jer ekonomski razvoj gubi na značaju ako dovodi do ugrožavanju prirode, do uništavanja životne sredine što se direktno reflektuje i na zdravlje stanovništva.Mi ovde imamo izveštaj iz 2019. godine ali ja ću se u svom daljem izlaganju osvrnuti na aktuelnu situaciju u energetskom sektoru. Cilj Srbije je energetska stabilnost u svim oblastima i kada je u pitanju električna energije i naftni derivati i gas. Na tom polju predstoje još mnogo posla ali je dosta i urađeno. Najveći poduhvat u energetskom sektoru u prošloj godini ali i desetinama godina unazad svakako jeste Balkanski tok kojim se dopreman ruski gas preko Turske i Bugarske, a koji se proteže čak 400 kilometara kroz našu zemlju. Ovim gasovodom Srbija je uspela da osigura snabdevanje svoje teritorije. Na taj način obezbeđena je energetska bezbednost i stabilnost isporuke gasa što otvara mogućnost da gas bude dostupan većem broju domaćinstava a njegova cena povoljnija za privredu i za stanovništvo dok će zemlja biti atraktivnija za strane investitore. Pored mnogo nižih troškova transporta u odnosu na druge gasovode preko kojih smo se do sada snabdevali Srbija će naplaćivati i tranzitnu taksu što će pomoći u isplati troškova izgradnje Balkanskog toga.Kada toga.Kada je u pitanju električna energija u izveštaju koji je pred nama navodi se da je Strategijom energetike do 2025. godine prognoziran rast potrošnje električne energije za 1% prosečno godišnje i da bi ova potrošnja trebalo da se pokriva produženjem radnog veka i povećanjem snage postojećih i izgradnjom novih elektrana.Uzimajući u obzir činjenicu da se 70% električne energije u Srbiji proizvodi iz ulja, odnosno u termoelektranama, problem predstavlja to što su te termoelektrane veliki zagađivači jer reemitiju ogromne količine štetnih gasova u atmosferu.Imajući u vidu da je naš elektro-energetski sistem glomazan potrebno je vreme to jest godine da se on promeni i da se prilagodi standardima koji važe u EU. Taj odnos traži i Evropska energetska zajednica i zato moraju da postoje dugoročni planovi.

Čak i da se ne obaziremo na EU naša obaveza mora da bude zdrava životna sredina, a pre svega zdravlje naših građana.To u ovim okolnostima možemo da poboljšamo jedino izgradnjom modernih postrojenja, kao i modernizacijom postojećih. Ovde pre svega mislim na postrojenja za prečišćavanje štetnih gasova, odnosno sumpornih i azotnih oksida.Veliki posao na odsumporavanju je već urađen, a i mnogi radovi na tom polju su u toku.

nekoliko meseci, tačnije u decembru prošle godine, počela je izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu, u koju će biti uloženo 210 miliona evra. Rok za završetak ovog postrojenja je prva polovina 2024. godine.Na ovom projektu biće korišćena japanska tehnologija, koja će smanjiti emitovanje ugljendioksida za čak 97% i na taj način znatno doprineti čistijem vazduhu i zdravijoj životnoj sredini.Godine 2019. počela je izgradnja postrojenja za odsumporavanje u četiri bloka TENT A u Obrenovcu, čime će se emisija sumpordioksida smanjiti za devet puta, sa 74.000 tona na manje od 8.000 tona.

emisijama.Ohrabruje i činjenica što je preliminarnim Nacionalnim planom Republike Srbije za smanjenje emisije štetnih gasova predviđeno do 2026. godine povlačenje iz pogona najstarijih i energetski najneefikasnih termoblokova sa zastarelom tehnologijom i oni će biti zamenjeni novim, savremenim postrojenjima, koja mogu da odgovore ekološkim standardima.Zbog usaglašavanja sa direktivama EU do avgusta ove godine trebalo bi da bude isključena sa mreže Termoelektrana „Kolubara A“, na kojoj će biti ugašena tri bloka,

godine.Veliki su izazovi pred nama. S jedne strane, dugoročna energetska stabilnost, a s druge strane prilagođavanje strogim zahtevima EU koji se odnose na zaštitu planete u skladu sa zaključcima Konferencije UN o klimatskim promenama.Da se Srbija pridržava zahteva koji se pred nju postavljaju i ne samo to, već i zbog obaveza prema nama samima, govori i činjenica da ćemo mi već iduće sedmice ovde u parlamentu imati Predlog zakona o klimatskim promenama.Mi moramo imati na umu da je Srbija preuzela obaveze prema UN da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja.Agenda 20-30 obuhvata nekoliko prioritetnih oblasti, među kojima su klimatske promene i životna sredina. Jedna od aktivnosti za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja je unapređenje infrastrukture i prilagođavanje industrije, uz veću efikasnost i korišćenje čistih i ekološki ispravnih tehnologija.Jedan od 17 postavljenih ciljeva do 2030. godine je osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve, što podrazumeva i povećanje udela obnovljive energije u ukupnom energetskom miksu.Budući miksu.Budući da je Srbija direktno učestvovala u razvoju i pisanju Agende 20-30, redovno, u sedištu UN u Njujorku, predstavlja nacionalni izveštaj o sprovođenju ciljeva održivog razvoja.Da se naša zemlja pridržava svojih obaveza i da je na dobrom putu, govori i činjenica je Strategijom razvoja Republike Srbije do 2025. sa projekcijom do 2030. godine, kao i Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora energije, planirano značajno povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora.Iako to iziskuje veće troškove, mi se moramo pridržavati tih planova, ako želimo da imamo čist vazduh, da unapredimo i očistimo životnu sredinu i sačuvamo zdravlje ljudi, što treba da nam bude na prvom mestu.Dugotrajni održivi razvoj treba da bude visoko na lestvici državnih ciljeva, a on se može postići jedino zelenim i niskougljeničnim tehnologijama u budućnosti.Na kraju, ja pozdravljam napore i rad Agencije za sve što čini za energetsku bezbednost i stabilnost naše zemlje. Zato će Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije u danu za glasanje podržati ovaj izveštaj. Zahvaljujem.